Будь ласка, підготуйтеся до реєстрації.

Готові реєструватися, шановні колеги?

В залі зареєстровано 296 народних депутатів України. Ранкове засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. Шановні колеги, у нас сьогодні є аж чотири іменинники. Це Ольга Валентинівна Бєлькова, Юлія Миколаївна Гришина, Андрій Володимирович Іванчук і Кальцев Володимир Федорович. (Оплески) Я вам бажаю успіхів, здоров'я, наснаги та нових досягнень! Ще раз – зі святом!

Якщо ми говоримо про п'ятницю, то замість "Різного" півгодини залишається на "Різне" і півгодини на зачитування запитів. А далі працюємо в звичайному режимі. І це в кінці нашого засідання. Немає заперечень? Ставлю вищезазначену пропозицію на голосування. Прошу підготуватись до голосування. Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. За-294 Рішення прийнято. Шановні колеги, надійшла заява від двох депутатських фракцій про перерву із заміною на виступ. Іонова Марія Миколаївна. Шановні колеги! Шановні українці! Ви знаєте, темні часи наступають завжди дуже непомітно. Громадяни вони зайняті своїми повсякденними клопотами, а то й елементарним виживанням, закривають очі на все більш такі кричущі злочини влади, тим самим розв'язуючи їм руки. Крок за кроком ми невдовзі опинимося там, звідки чи недавно ми мали щастя вибратись. Пам'ятаємо всі часи Януковича. І в ті часи було не просто важко жити, було важко дихати. І ви знаєте, я думала, що все ж таки мій останній раз, коли я зупиняла автозак з побитими людьми, був у 2014 році. Так ні! І все це відбувається за вашої теж мовчазною згоди, тому що ви також закриваєте очі, коли під ДБР б'ють... коли дебеерівці б'ють депутатів, тоді коли зараз "Беркут" б'є в в підвірках суду людей, це є... Наприклад, побили в справі Стерненка дівчину Стерненка, і це є Олександр Кіряков, який є аспірант історичного факультету, і він учасник бойових дій. І ми, здавалось би, уже не могли побачити таких страшних картин, але ми помилялися. Реванш відбувається у всіх у нас на очах. І те, що стосується справи Стерненка Сергія, не витримує жодної критики, тому що у справі йдеться прямо про самозахист. Це є про права людини, про те, як громадянин може захистити сам себе в суді. І я хотіла би сказати, що Сергія хочуть кинути за грати тільки за те, що він рятував собі життя. І я дуже вдячна колегам із фракції "Голос", із "Європейської солідарності" те, що вчора ми, дійсно, всі були разом. Друге. Наступ на демократію все ж таки відбувається зараз найбільше в судах. І те, що відбувається в суді, розгортається на наших очах в апеляційному суді у справі Януковича, також факт сам цього суду, це просто яскраве свідчення реваншу сил антимайдану. Цей апеляційний розгляд, він відбувається тоді, коли Андрій Портнов нарешті зміг відновити контроль над українськими судами. І треба розуміти, що мабуть не за сприяння пана Зеленського, це було б мабуть неможливо, тому що і ДБР керує адвокат Януковича. Вибіркове правосуддя, про політичні переслідування стають нормою вашого життя. Ви знаєте, що коли в європейських країнах переслідують лідера опозиції. Ви розумієте, що у наших західних партнерів очі вже лізуть на лоб від того, що відбувається в Україні? Реакція заходу на політичні саме репресії може бути досить жорсткою для України. Ні США, ні НАТО вони не будуть підтримувати авторитарні режими. І якщо влада Зеленського вона не припинить отакий не обґрунтований тиск на судову гілку влади, на лідера опозиції, Україна може втратити… Шановні колеги, відповідно до статті 25 Регламенту у вівторок ми маємо 30 хвилин для виступів уповноважених представників депутатських фракцій та груп з внесенням пропозицій, оголошень, заяв і повідомлень. Прошу записатися представників депутатських фракцій та груп на виступи.

Южаніна Ніна Петрівна.

що стратегічна мета Кремля не змінилася. В їхньому розумінні Україна має право існувати, але без української суті. Виключно як частина "русского мира", який керується з Кремля. Для цього першочерговим завданням є знівелювати, знищити історичне значення Революції Гідності, очорнити і дискредитувати героїв Майдану, добровольців, героїв АТО, зрештою усіх державників. І вже рік ми усі спостерігаємо покрокову реалізацію цього сценарію. Він втілюється паралельно з розвалом держави в усіх сферах. Зараз влада взялась за найголовнішу частину кремлівського плану – змінити парадигму суспільного сприйняття. Вони хочуть переконати суспільство, що Майдан – це державний переворот. Що українізація та декомунізація – це порушення демократичних стандартів. Що захист своєї Батьківщини – це злочин. Триває наступ на українську мову, на український інформаційний простір, намагаються зірвати ЗНО. Ось чому влада Зеленського, не криючись, почала переслідувати найбільш активних. І справа Федини, справа Звіробій, Чорновол, Антоненка, Кузьменка, В'ятровича, Стерненка попри їх відмінність – насправді ланки одного ланцюга. І якщо ми цей український антиреванш не зупинимо, вироки будуть винесені усім. І вчорашні події під судом – це яскраво продемонстрували, на який ми стали шлях і до чого іде українська держава. І очевидно, що головною мишенью для Кремля і Зеленського є п'ятий Президент України Петро Порошенко. Оскільки жодна з звинувачень, про які трубили всі московські медіа, не підтвердилось, їм потрібно сфабрикувати будь-яку резонансну справу. Цим займається Венедиктова та інші каральні органи. Чи можемо ми запобігти цьому кремлівському сценарію? Чи можемо ми протидіяти? Чи можемо ми зупинити реванш, захистити своїх побратимів, врятувати Україну? Так. І шлях до цієї мети є один – це загальне об'єднання, об'єднання всього українського табору, об'єднання усіх українських сил. І до цього усіх закликає "Європейська солідарність". Бо це наша земля і наша країна. Ми зобов'язані її захистити. Реванш не пройде. Зеленський має піти. Слава Україні!

Шановні колеги! Шановні українці! Дозвольте привернути вашу увагу до історичної події на шляху інтеграції нашої країни до Організації Північноатлантичного договору. 1 листопада 2019 року Україна звернулася до НАТО з проханням перейти на новий рівень співробітництва і надати їй статус учасника Програми розширених можливостей. Ця Програма насамперед передбачає розширення практичної операційної взаємодії. Надає доступ до розширеного діалогу в сфері розвідки. А також дозволяє громадянам країн-партнерів обіймати посади в штаб-квартирі НАТО або в командній структурі альянсу. Цей статус є частиною партнерської ініціативи НАТО щодо взаємодії. Метою є підтримка і поглиблення співпраці між союзниками і партнерами, які внесли значний вклад в операції та місії під проводом НАТО. Як партнер НАТО Україна надала війська для операції союзників, в тому числі в Афганістані і Косово. А також для сил реагування і навчання НАТО. Союзники високо оцінили наш внесок, який демонструє прихильність України Євроатлантичній безпеці. І у п'ятницю 12 червня Північноатлантична рада визнала Україну членом Програми розширених можливостей НАТО (EOP). Україна зараз є одним із шести партнерів розширених можливостей разом разом з Австралією, Фінляндією, Грузією, Йорданією і Швецією. Кожен з партнерів має індивідуальні відносини з НАТО, засновані на секторах, що становлять взаємний інтерес. Як партнер розширених можливостей, Україна отримає розширений доступ до програми навчань із взаємосумісності, а також ширший обмін інформацією. Союзники по НАТО продовжують заохочувати і підтримувати нашу країну в її зусиллях із проведенням реформ, в тому числі у сфері безпеки і оборони, цивільного контролю і демократичного нагляду, а також у боротьбі з корупцією. Ще одним підтвердженням нашого прогресу у реформуванні сфери безпеки і оборони, і послідовної підтримки наших міжнародних партнерів стало прийняття у четвер 11 червня Конгресом Сполучених Штатів Америки рішення про затвердження пакету безпекової допомоги Україні на 2020 фінансовий рік у розмірі 250 мільйонів доларів за програмою "Ініціатива безпекової допомоги Україні". Зазначені кошти будуть спрямовані на додаткове навчання, обладнання та консультації для посилення спроможності нашої держави більш ефективно протистояти російській агресії. Дякую і Слава Україні! Дорогі друзі, шановні колеги, я хочу вам сказати, що наша країна, напевно, одна з самих найщедріших країн у світі. ми роздаємо кошти всім, кому попало, і притому із задоволенням це роблять всі останні 6 років всі представники минулої і діючої влади. Дивлюся на Меморандум, який підписала сьогодні діюча влада, діючий уряд з МВФ, там знову ми повністю щедро віддаємо належне, що будуть іноземці у наглядових радах, що іноземці будуть визначати, яких суддів призначати по країні, і, саме головне, що ми щедро оплачуємо їхню роботу і нічого не робимо для того, щоб щось з цим поміняти. Я хочу вам навести факти деякі, просто щоб ви розуміли про які суми іде мова. керівника Служби безпеки України Баканова на Шмигаля Прем'єр-міністра України. Він прямо розказує, що за останніх два роки Фонд заробітної плати керівництва "Укрзалізниці" збільшився на 22 мільярди Левова частка коштів цих це пішло на керівництво української залізниці. А, по суті, керівники і представники іноземні в Наглядовій раді кожен за два роки отримав по 50 мільйонів гривень. Вдумайтесь, що я говорю! І таких наглядових рад нам нав'язали, іноземці, міжнародні валютні фонди і так далі, по всіх державних банках, по всіх державних підприємствах, по всіх великих стратегічних підприємствах. А це суми за рік – мільярд гривень мінімум, ми видаємо просто на утримання цих всевдоконсультантів-іноземців. Покажіть мені, у нас щось помінялося у банківському секторі? Стали дешеві кредити, іпотека, ми можемо роздати гроші людям на придбання житла, ми є свідками і бачимо, що роздаються потужні промислові кредитні програми. Ні! То для чого нам тоді консультанти. Покажіть мені роль і яку користь принесли ці іноземні наші, так звані, консультанти для "Укрзалізниці", "Нафтогазу України ", "Енергоатому", державних великих банків. Да ніякої! І в той же час щедро роздаємо мільярди гривень. В той же час, якщо почитати цю довідку, то капітальні видатки в "Укрзалізниці" за 2018 рік впали на 32 відсотки, план виконання цих капітальних видатків – 67 відсотків. 2019 рік – 58,6. Це Баканов пише Шмигалю. Це значить, що "Укрзалізниця" абсолютно не оновлюється, немає програм розвитку, немає програм закупівлі нових матеріалів, обладнання, систем безпеки, локомотивів, вагонів, кабельної продукції, путійне господарство не ремонтується, а мільярди роздаємо на утримання цих пасажирів. Тому пропозиція: уряду, все ж таки включайте мозги і наводьте з цим порядки. Ми неодноразово про це говоримо, ви ж зовсім не реагуєте. Вам же СБУ про це пише, то хоч відреагуйте на них. Дякую.

минулому тижні Міжнародний валютний фонд підтвердив виділення Україні 5 мільярдів доларів фінансової допомоги, з яких 2,1 вже надійшли в державу. коштів явно замало, враховуючи ситуацію, в якій знаходиться країна, це і світова економічна криза, це і ситуація з пандемією коронавірусу. Але в любому випадку ці кошти надзвичайно важливі, тому що вони дозволять зберегти стабільний курс та підтримати економіку держави. В той же час людей в округах дуже хвилює питання: які умови на себе взяла Україна для отримання цієї допомоги, і як уряд буде їх виконувати, а саме, чи буде скорочення освітньої мережі і в який спосіб. Людей турбує питання тарифів, чи буде їх збільшення. Людей турбує питання пенсійного віку, чи буде його перегляд. Також людей дуже хвилює питання продовження медичної реформи, яка була запозичена із зарубіжного досвіду, абсолютно без врахування місцевої специфіки. Умови надання траншу повинні бути оприлюднені Кабінетом Міністрів разом з чітким планом їх виконання, адже кредитні ресурси – це все дуже добре, але в любому випадку їх треба рано чи пізно віддавати, а для цього дуже важливо працююча економіка в державі, робочі місця, збалансовані податки. А що ми маємо на сьогодні? Промислове виробництво в Україні, якщо ми беремо квітень 20-го року, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року упало на 16,2 в умовах карантину велика кількість підприємств просто не працювала. Найбільший удар прийшовся по малому і середньому бізнесу, чверть підприємств втратила до 40 відсотків Більше половина підприємств взагалі не упевнені чи зможуть вони утримати людей на роботі, чи зможуть вони виплачувати їм заробітну плату. На жаль, ми так і не побачили від уряду ефективної стратегії виходу країни із кризи, навіть програма дій була відправлена Верховною Радою на доопрацювання. Спочатку 20-го року недонадходження податків і зборів становлять близько одного мільярда гривень відносно запланованих. Тому, в будь-якому випадку Кабмін повинен мати чіткий пан виходу країни з економічної кризи. Тому ми б хотіли почути від уряду найближчим часом: які заходи будуть прийматися з цього приводу, як буде працювати економіка, як буде коригуватися стан справ в податковій системі, що дуже важливо. Повинен бути чіткий баланс між бюджетними надходженнями та можливостями бізнесу у цих складних умовах. Ми переконані, що збільшувати бюджетні надходження треба не за рахунок збільшення податкового навантаження, а за рахунок виведення економіки з тіні – це самий ефективний шлях для цього. Дякую.

Шановний пане спікер! Шановні народні депутати! Аналіз пленарного тижня цього і попередніх показує, що правляча більшість абсолютно далека від тих реальних потреб громадян України, що їх турбують. У нас вже рік працює новий Президент України, майже рік існує цей склад парламенту. Що, як-то кажуть, в сухому остатку після річної діяльності? Головна передвиборча обіцянка – досягнення миру на Донбасі, припинення військового конфлікту – залишилась на папері: продовжується війна, продовжують вбивати людей. Немає політичної волі, немає рішучості зробити кроки для того, щоб виконати цю обіцянку і задовольнити прагнення всіх людей країни до миру. Минулого тижня ми були свідками абсолютної ганебної події, коли були підписані умови отримання нового траншу від Міжнародного валютного фонду з втратою частини державності нашої країни. Минулого тижня ми були свідками децентралізації авторства Кабінету Міністрів, яка більше нагадує домашнє насильство, тому що штучно були перетворені… перекроєні кордони внутрі країни і без участі громад, без думки людей створюються об'єднання в регіонах. Ми бачили абсолютно провальну кадрову політику, коли головним аргументом при призначенні того чи іншого кандидата на посаду стає його непрофесіоналізм і відсутність професійних навичок в тій галузі, куди його призначають. Насправді, нам на цьому тижні пропонують прийняти програму уряду, яка є черговою яскравою декларацією, тому що вона вже прийнята. Вона вже підписана урядом, коли він підписував разом з Нацбанком меморандум міжнародного валютного фонду, де принижуються лікарі, освітяни, де йде подальший наступ на бізнес, де немає нічого, що дійсно прагнуть люди. Тому у нас позиція абсолютно чітка: ми підписали проект постанови по звільненню уряду, і він повинен іти у відставку. Це повинно бути проголосовано, тому що він показав свою нездатність. І останнє, у нас на цьому тижні 21 червня буде, країна відмічає День медичного працівника. Він відмічається в особливих умовах. завдання парламенту дати чіткий сигнал лікарям, що держава про них турбується і поруч з добрими словами, які вони заслуговують, безперечно, повинні бути конкретні дії по їх підтримці і по тому, щоб вони відчували себе захищеними. Дякую за увагу. Дякую. Тимошенко Юлія Володимирівна. Шановні колеги, я хотіла би чітко і ясно заявити про позицію нашої команди партії "Батьківщина" на підтримку Сергія Стерненка. Я вважаю, що терор проти патріотів недопустимий, і все, що відбувається навколо цього, виглядає ганебно і негідно України. Але в той же час я хочу висловитися і проти цинізму, який сьогодні панує з гаслами про політичні репресії. Ми що, забули з вами, як викидався Міхеіл Саакашвілі Президентом України з території України, і ми забули, як його принижували, – людину, яка захищала Україну завжди? Ми забули, як порушувалися десятки справ проти журналістів і як викидали Савіка Шустера з країни? Можливо, ми – "Батьківщина" – не забудемо, як у попередні п'ять років порушувалися кримінальні справи десятки проти голів наших обласних партійних організацій, і о шостій годині ранку проводилися обшуки. І тому не треба вистав, які прикривають справжнє єднання тих, хто здає національні інтереси України. Можливо, ми забули, хто спільно голосував про здачу української сільськогосподарської землі? Або ми забули, хто спільно в цьому залі голосував про перетворення Національного банку в інструмент, який керується ззовні фінансовими спекулянтами, і створювали Національний банк як державу в державі. Ми не забули цього. Ми не забули, яка більшість антиукраїнська сьогодні є в Верховній Раді. І хочу сказати, що меморандум, який підписаний з Міжнародним валютним фондом, це не жарти. Я розумію, що мені говорити зараз в цьому залі щось немає ніякого сенсу, тому що тут сидить більшість, яка готова бездумно здавати Україну. Але ті, хто мене зараз чує в Україні, я хочу, щоб ви перечитали меморандум з Міжнародним валютним фондом, де остаточно розпродається українська земля, де здаються всі транспортні можливості України, де сьогодні наші національні корпорації передаються в управління іноземним наглядовим радам разом з прибутком, який належить державі і який не поступить до Державного бюджету України. Можливо, ви не дочитали, що тут здаються національні інтереси нашої держави і кожного українця, тому що продовжується медична реформа Уляни Супрун і попередньої влади, продовжується пенсійне знущання, підвищення тарифів, закриття шкіл, штрафи для тих, хто не заплатив по комунальним драконівським платежам – це проти кожного українця і проти України. Ми будемо діяти і ми збираємо команду справжніх патріотів. Слава Україні! Бобровська Соломія Анатоліївна, фракція політичної партії "Голос". Олександра Юріївна Устінова. Шановні колеги, вчора ми з вами повернулися в 2013 рік, коли ми бачили як представники поліції, яка має нас охороняти, били ногами людей на вулиці, покриваючи матом, коли ми бачили як депутатів почали бити, які полізли захищати людей знову ж таки від наших захисників, від Національної поліції. Але, ви знаєте, я вам тут хочу нагадати про інше і розказати те, про що ви, мабуть, не знаєте. Пам'ятаєте 65 мільярдів спеціального фонду на боротьбу з COVID, за який ми всі з вами голосували і про який ви розказуєте всім своїм виборцям. Так от я вам розкажу куди ідуть ці гроші. На оплату, на доплату, на премії на додаткові навантаження тим поліцейським, які зараз б'ють людей на вулицях, ті, які ґвалтують у відділках і ті, які катують у відділках і натягають на голову, вибачте, людям протигази, в яких вони захлинаються власною кров'ю. Я отримала інформацію про те, що 2,7 мільярда наших податків було перераховано Міністерству внутрішніх справ на доплату за страшну боротьбу з COVID працівникам Національної поліції. Ці люди, мабуть, дуже страшно працюють, тому що їм на доплати іде більше в два рази грошей ніж на доплати медикам. Всі ми обіцяли медикам 300 відсотків доплати, нема їх. Зараз в найкращому випадку лікар отримує 12 тисяч гривень доплати. А поліцейський, який стоїть і б'є людей під судом, 10. 10 тисяч. 9300, якщо бути точним. І це розрахунки Міністерства внутрішніх справ. Отримують поліцейські, які б'ють людей на вулицях. І це нас з вами обманюють, тому що нам обіцяли, що ці 65 мільярдів підуть на боротьбу з COVID, а не доплату поліціантам, які зараз ґвалтують і вбивають людей. Пам'ятаєте спецоперацію проти чоловіка в трусах, якого 10 поліцейських виловлювали в Гідропарку? Так от, кожен з них отримав доплату. Ця операція "вилови в трусах чоловіка в Гідропарку" обійшлась нам майже в 100 тисяч гривень, тому що кожному з них за таке страшне навантаження доплатили майже по десятці. 10 поліцейських, які ловили одного голого чоловіка в Гідропарку, отримали всі надбавки за те, що вони страшно боролися в COVID . В цей самий час, якщо подивитися в лікарнях, які не є опорними, мало дуже виплачують лікарям, які на швидких рятують тих, кого привозять з COVID. Тих травматологів, які зараз стоять і не питають людину після ДТП, у неї є COVID чи ні, у нього немає часу робити тест. Він бере і оперує цю людину, і іноді за це платиться своїм життям. А гроші, які мали б іти на підтримку медиків, гроші, які мали б іти на закупівлю ШВЛ, гроші, які мали б іти на тестування, зараз використовують на те, щоб утримувати армію "орків", яка лупцює людей і депутатів. Дякую. Шановні колеги, повертаємось до роботи. Я хотів би нагадати, що минуле пленарне засідання ми закінчили на розгляді питання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 У нас залишилось голосування за цей законопроект. Будь ласка, підготуйтесь до голосування.

є необхідність, можемо з мотивів дати слово представнику міністерства. Є? Юрій Бойко. Будь ласка, включіть мікрофон. Хвилина з мотивів. Доброго дня, шановні народні депутати! Міністерство підтримує дану законодавчу ініціативу. Хочу звернути увагу, що це скоріше технічний законопроект, спрямований на гармонізацію законодавства України та Європейського Союзу, і ключовим його наслідком буде можливість для споживачів оплачувати за фактично надані послуги з врахуванням фізико-хімічних характеристик газу. Також відповідаючи на коментарі, які звучали під час попереднього розгляду, зазначу, що технічні регламенти по супроводу даного законопроекту міністерством вже розроблені та будуть прийняті в рамках супроводу даного законопроекту в разі його прийняття. Дякую.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 Шановні колеги, готові голосувати? Готові? Прошу підтримати та проголосувати.

За-281 Рішення прийнято. Шановні колеги, ставлю на голосування, будь ласка, наступне питання – це проект Постанови про внесення змін до порядку денного третьої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання.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 Прошу підтримати та проголосувати. За-276 Рішення прийнято. Шановні колеги, вам запропонований до розгляду проект Постанови про План законодавчої роботи Верховної Ради України на 2020 рік (реєстраційний номер 3662). Я не чую. Можемо голосувати? Ставлю на голосування для прийняття в цілому проекту Постанови про План законодавчої роботи Верховної Ради України на 2020 рік (реєстраційний номер 3662). Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. За-256 Рішення прийнято. По фракціям покажіть. Шановні колеги, переходимо до наступного питання порядку денного. Це проект Закону про народовладдя через всеукраїнський референдум. Нам необхідно тут скоротити Ставлю на голосування пропозицію про скорочення наполовину строків внесення альтернативних законопроектів до проекту Закону про народовладдя через всеукраїнський референдум (реєстраційний номер 3612). Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. За-242 Рішення прийнято. Про фракціям покажіть. Наступне питання порядку денного - це проект Закону про внесення змін до розділу ІІ "Прикінцевих положень" Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)". Тут також скорочення строків. Ставлю на голосування пропозицію про визначення законопроекту невідкладним та скорочення наполовину строків внесення альтернативних законопроектів до проекту Закону про внесення змін до розділу ІІ "Прикінцевих положень" Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)" (реєстраційний номер 3636). Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. За-337 Рішення прийнято. Шановні колеги, переходимо до розгляду наступного питання порядку денного. Вам запропонований до розгляду проект Закону про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" (щодо надання права безоплатної реєстрації особам з інвалідністю та особам, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС) (реєстраційний номер 2030). Це друге читання. На трибуну запрошується голова Комітету з питань економічного розвитку Наталуха Дмитро Андрійович. Шановні колеги, скажіть, будь ласка, хто буде наполягати на своїх правка? Ніхто? Можемо голосувати. Будь ласка, не розходьтесь. Готові голосувати? Будь ласка, підготуйтесь.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 (реєстраційний номер 2030). Ставлю на голосування. Прошу підтримати та проголосувати. За-334 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Наступне питання порядку денного – це проект Закону про внесення змін до Господарського кодексу України (щодо недопущення нарахування штрафних санкцій за кредитами у період дії карантину, встановленого з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби COVID-19) (реєстраційний номер 3297). До слова запрошується голова Комітету з питань економічного розвитку Наталуха Дмитро Андрійович. Скажіть, будь ласка. Хтось наполягає на правках? Ні. Ставимо на голосування.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 Проекту Закону про внесення змін до Господарського кодексу України (щодо недопущення нарахування штрафних санкцій за кредитами у період дії карантину, встановленого з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби COVID-19) (реєстраційний номер 3297). Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. За-344 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Покажіть по фракціям, будь ласка. Шановні колеги! Вам запропонований до розгляду проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо державної підтримки сфери культури, креативних індустрій, туризму, малого та середнього бізнесу у зв'язку з дією обмежувальних заходів, пов'язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) (реєстраційний номер 3377). До слова запрошується заступник голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Потураєв Микита Русланович. Тут будуть наполягати на правках?

А хто буде наполягати на правках? Княжицький. Добре. Тоді йдемо по таблиці.

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Дякую. Йдеться про роль Міністерства економіки у процедурі оприлюднення тимчасових тарифів для ресторанів, телеканалів, радіостанцій на використання об'єктів авторського права. За діючою сьогодні нормою, Мінекономіки отримує ці тимчасові тарифи від ОКУ, організації управління, і просто оприлюднені на своєму сайті без перевірки. Але при цьому у законі є вимоги до тарифів, що вони мають бути обґрунтованими, об'єктивними, проте їх ніхто не перевіряє, хоча це важлива річ, адже йдеться по суті про монопольно встановлені збори. Тому правка 66 передбачає, що Мінекономіки має оприлюднювати тарифи організації колективного управління лише після того, як перевірить їх на відповідність вимогам закону. Дякую. Прошу підтримати. ПОТУРАЄВ М.Р. Шановні колеги, комітет відхилив цю правку пана Княжицького через те, що врахована правка 61, ми вважаємо, що цього достатньо для того, щоб уникнути тих ризиків, про які каже Микола Леонідович шановний. Дякую. Наполягаєте на голосуванні? 70 правка, В'ятрович. Пропонується поправка, яка юридично забезпечить, що у сферах, в яких діяльність в організації колективного управління визначена законом, до користувачів не можуть бути додатково заявлені вимоги про отримання іншого дозволу від посередників на використання відповідних творів та сплати роялті. В такий спосіб буде гарантована законна та прозора виплата роялті до належних авторів, та, нарешті, зупинений тіньовий ринок авторських прав в Україні, який позбавляє авторів та виконавців можливості отримувати справедливі роялті. Прошу підтримати поправку номер 70. Не наполягаєте на голосуванні? Наполягаєте? Ставлю на голосування правку номер 70. Комітетом не врахована. Прошу визначатись та голосувати. За-90 Рішення не прийнято. Шановний пане голово! У мене там далі три відхилених правки. Якщо можна, я хотів би відразу по всіх ним виступити і не буду ставити їх на голосування. в тому, що цей законопроект ми не підтримували до першого читання через наявність у ньому багато речей, які, на жаль, торкалися господарських відносин. Ми подали від фракції "Голос" свої правки, і я вдячний комітету, і зараз вже діючому міністру культури, за те, що ці правки були розглянуті і більшість з них враховані в цьому законі. Зараз текст законопроекту до другого читання повністю відповідає тим вимогам, які ставили до нас і креативні індустрії, і фракція "Голос". Тому ми будемо підтримувати цей законопроект і будемо далі намагатися те, щоб не тільки цим законодавством, а в першу чергу були і податкові, і інші пільги, про які зараз благає нас креативна індустрія. Дякую.

це той приклад, коли ми не дочекалися від уряду конкретних пропозицій і рішень щодо підтримки тих сфер і галузей, які постраждали від пандемії, фінансово-економічної кризи,

відсотків ВВП країни, це... Я дякую, що врахована значна частина наших пропозицій, не буду наполягати на голосуванні. У нас залишаються серйозні ще застереження до того,

наступна правка 83, народний депутат Батенко Тарас Іванович. Не наполягає. Железняк, 96 правка. Не наполягає.

Шановний Голово, шановні народні депутати! Я ще раз хочу засвідчити, що ми підтримуємо цей закон, підтримуємо тих людей, які працюють в індустрії культурній, і ми вимагаємо від уряду чітких конкретних дій. Менше слів – більше результатів, щоб їх відчували люди. Я більше не буду наполягати на наступних правках і прошу переходити до голосування за даний законопроект, він і так уже запізнив з своїм ухваленням. Шановний пане голово комітету і шановний пане Голова Верховної Ради! Це дуже важлива правка. В закон вкралася помилка. Вона прийнята редакційно, але в прийнятій редакції допускається можливість за згодою Нацради не виконувати вимоги закону. Очевидно, цю помилку треба виправити, оскільки ні Нацрада, ні будь-який інший орган не має права надавати індульгенції, дозволяти, наприклад, поширювати порнографію чи пропаганду збройної агресії. Вчора це питання було узгоджено з секретаріатом комітету. Я прошу поставити на підтвердження правку 10 з редакційним уточненням, за яким слова "вимог, встановлених законом" змінити на "умов ліцензії", щоб всі виконували закон. Прошу підтримати. Дякую. позиція комітету полягає тому, що треба підтримати редакцію народного депутата Княжицького так, як вона запропонована в таблиці,

ставлю на голосування правку номер 110 народного депутата Княжицького. Комітетом вона не була врахована… Вірніше, була врахована редакційно, однак станом на зараз комітет не заперечує щодо врахування цієї правки. Будь ласка, підготуйтесь до голосування.

Треба ж врахувати. Зараз дочекаємося, всі підійдуть, проголосуємо. Готові голосувати? Ставлю на голосування правку номер 110 народного депутата Княжицького на врахування. Прошу підтримати та проголосувати.

За-305 Правка врахована. ГЕТМАНЦЕВ Д.О. Шановні колеги, я прошу поставити на підтвердження правку 23. Я поясню, в чому сутність цієї норми. В першому читанні було звільнення для маленьких і середніх, взагалі для всіх орендарів, які не здійснюють свою діяльність на період коронавірусу, вони отримують право на зменшення своєї орендної плати. Вони зобов'язані сплатити комунальні та компенсувати орендарю податки. Підкомітет під час розгляду законопроекту до другого читання відмовився від цієї норми. Я вважаю, що люди, які не мають виручки і не мають джерела для свого існування, не мають можливості сплатити орендну плату, і для них повинна бути надана зазначена пільга. Тому прошу поставити поставити правку на підтвердження і не підтримувати її. Дякую.

Шановні колеги, я прошу хвилиночку уваги. Це стосується мільйона людей чи не більше, тому що ця правка стосується не лише креативних індустрій. Я прошу почути мене, шановні колеги. Щодо цієї правки була дуже запекла дискусія в комітеті. Комітет, в принципі, за те, щоби не те, щоб звільнити від орендної плати, але створити можливості креативним індустріям пережити цей складний час. Але є інша точка зору, що ми не можемо розоряти орендодавців, тому ми пішли на компроміс, хоча ми в комітеті проти цієї правки. Я хотів, щоб ви всі це знали. Але ми пішли на цей болючий компроміс. Це 23 правка. Шановні колеги, ставлю на голосування пропозицію про підтвердження правки номер 23. Автор Железняк, да? Народного депутата Железняка. Прошу голосувати. За-142 Правка відхилена.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

За-343 Закон прийнятий в цілому. Покажіть, будь ласка, по фракціям. Шановні колеги, наступне питання порядку денного – це законопроект (реєстраційний номер 2335), проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визнання особою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 Дмитро Валерійович, вибачте, тут не виступи. Просто ви… По правкам є, хто наполягає на правках? Немає. Готові голосувати? Ставлю на голосування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 (реєстраційний номер 2335). Готові голосувати? Готові? Прошу підтримати та проголосувати.

надійшла заява від двох депутатських фракцій про перерву з заміною на виступ. Лозинський Роман Михайлович. Шановні українці, колеги депутати! Вчора відбулось чергове судилище над Сергієм Стерненком. Ми з колегами з фракції "Голос" прийшли на засідання суду, аби взяти Сергія Стерненка на поруки. Але, які тільки ми вийшли з засідання суду, що ми побачили? Ми побачили, як поліція Авакова, а точніше колишні "беркута", які тепер є новою, так званою, поліцією Авакова, почали пакувати людей. Вони почали видьоргувати натовп, які просто активно висловлювали свою позицію, вони почали видьоргувати людей, які мають право на мирний протест, і вели їх в автозаки. Ми з колегами "Голос", звісно, не могли просто так це спостерігати і пішли туди. В результаті, так, нам вдалося витягти ряд активістів. Але ось, зокрема, результати роботи нашої поліції, які так тепер ставляться до роботи народних депутатів, які проявляють свою позицію і які виступають проти цього свавілля, проти цього беспределу не лише в залі Верховної Ради, а і під станами судів. Шановні колеги, в першу чергу з монобільшості, спочатку вас посадили сюди тиснути кнопки, не сильно обговорюючи питання і вашу позицію, потім вам почали з Офісу Президента скидати кадрові питання, за кого голосувати, кого підтримувати. Тепер, шановні колеги, коли ви будете заступатись за своїх громадян, за своїх виборців під судами, вас будуть бити, не лише всіх українців, яких катують, ґвалтують і вбивають, а і вас, шановні колеги. І це теж результати нашої поліції. Але проблема не в тому, що б'ють депутатів, це найменша проблема, ми себе ще захистити можемо, проблема в тому, що зараз жоден українець, чи це народний депутат, чи це лікар, чи це студент, він не відчуває себе в безпеці, він відчуває безкарність поліції і абсолютну несправедливість і не може себе захистити. Саме тому ми з фракцією "Голос" ініціювали Постанову про звільнення Авакова, вона зареєстрована. І цього тижня будемо ми будемо збирати підписи за позачергове засідання, аби винести цю постанову на голосування. Тому що те, що б'ють депутатів – це вчорашня історія, це неважливо, важливо те, що в безпеці себе не відчуває в цій країні ніхто. У себе вдома ти не відчуваєш себе в безпеці. Під своїм будинком, де, зокрема, підійшли втретє до Сергія Стерненка і намагалися його вбити, ти теж не відчуваєш себе в безпеці. Під будівлею суду на мирному протесті ти теж не відчуваєш себе в безпеці. І прізвище цієї небезпеки для кожного українця – Аваков. Тому підписуємо Авакова у відставку. Слава Україні! Переходимо до наступного питання порядку денного. Вам запропонований до розгляду проект Закону про акціонерні товариства (реєстраційний номер 2493). Пропонується розглянути це питання за скороченою процедурою. Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. За-196 Рішення прийнято. Слово для доповіді надається народному депутату України Підласі Роксолані Андріївні. Доброго дня, шановні колеги, законопроект 2493 стосується спрощення управління акціонерними товариствами та захисту прав міноритарних акціонерів. Одна з основних новел законопроекту, це власне посилення захисту прав міноритарних акціонерів. Тому що сьогодні більшість прав у міноритаріїв з'являються тоді, коли ці акціонери володіють 10 інколи взагалі одноосібно. Тобто, якщо у вас менше 10 відсотків, ви не можете звертатися, наприклад, із похідним позовом до суду, коли директор акціонерного товариства завдає матеріальних збитків компанії. Така норма взагалі виключає можливість міноритаріїв захищати свої права у суді і протидіяти зловживанням акціонерів з контролюючим пакетом акцій, які мають свого директора та свій виконавчий орган в компанії. Теж саме стосується проведення аудиту або скликання загальних зборів при яким вам доводиться шукати союзників. Ми пропонуємо надати усі ці права групі міноритарних акціонерів, які сукупно відсотками акцій. Це призведе, звісно, до значного покращення їх становища та вищого захисту портфельних інвестицій. Крім того, законопроект 2493 пропонує запровадити механізм проведення електронних електронних загальних зборів. Тому що зараз заочні загальні збори можуть бути проведені лише в товариствах, в яких 25 акціонерів, і лише якщо вони приймають рішення одноголосно. Фактично у великих акціонерних товариствах усі, і міноритарні, і мажоритарні акціонери, які не можуть бути присутніми, вони виключені з управління підприємством. Тому в нас ще є там низка новел, і всі вони допоможуть Україні покращити свої позиції у рейтингу легкості ведення бізнесу та краще захищати в першу чергу портфельні інвестиції. Ми продовжуємо роботу над документом, зокрема і наукової спільноти… Дякую. Як завжди на наукову спільноту не вистачило часу. Я надаю слово для співдоповіді голові Комітету з питань економічного розвитку Дмитру Андрійовичу Наталусі. Колеги, шановна президія, шановні колеги, достатньо вичерпна доповідь моєї колеги пані Підласої. Я лише хочу додати, що цей закон про 2 речі: про простоту і про прозорість. Про прозорість управління акціонерними компаніями. Про простоту прийняття рішень. І найголовніше – про захист міноритарних акціонерів чиї права час від часу порушуються мажоритарними тримачами акцій. Тому комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді прийняти його в першому читанні за основу. В процесі доопрацювання чекаємо на ваші пропозиції і коментарі. Дуже дякую. Прошу підтримати в першому читанні. Дякую. Дякую. Шановні колеги, є необхідність обговорювати це питання? Є. Тоді прошу записатися: два – за, два – проти.

Шановні колеги, попередній закон чи діючий Закон "Про акціонерні товариства" був прийнятий в 2008 році тоді, коли насправді ми не знали і не передбачали яким чином діє інститут акціонерних товариств. У нас були пострадянські уявлення про цей інститут, які відобразилися в тексті закону. На сьогодні вже через стільки років ці уявлення, безперечно, не відповідають дійсності, не відповідають сучасному стану. приводить у відповідність норми до сучасних вимог. Вдосконалюється проведення загальних зборів. Передбачається, що вони можуть бути проведені в електронній формі. Вводиться радник з корпоративних питань, який повинен радити і допомагати акціонерам. Врегульовується правовий статус корпоративного секретаря, який на сьогодні просто може призначатися наглядовою радою акціонерного товариства, але статус не врегульовано. Вже говорили тут про похідний позов, який сьогодні можуть пред'являти акціонери з пакетом більше 10 відсотків. А ми пропонуємо захищати права і міноритаріїв також. Крім цього облік часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю ведеться в системі центрального депозитарію. по собі законодавство України приводиться у відповідність до Директиви ЄС 1132 від 2017 року. Щодо поділу, приєднання, виділу акціонерних товариств. Законопроект дуже корисний. Прошу підтримати його у першому читанні зеленою кнопкою. Дякую.

Цей законопроект спрямований на підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах, відповідно до європейських норм та стандартів. З метою розширення можливостей для залучення капіталу вітчизняними суб'єктами господарювання та забезпечення належного захисту інвесторів. Передбачається внесення змін до ряду чинних кодексів та низки профільних законів. А головне, оновлення, я б навіть сказав осучаснення редакції Закону України "Про акціонерні товариства". Чинна на сьогодні редакція закону була прийнята, вдумайтесь, 11 років назад. І за цей час зазнала значних змін. На нашу думку законопроект містить низку ініціатив, які здатні істотно покращити функціонування акціонерних товариств. Позитивною слід визнати ініціативу щодо запровадження можливості спрощення структури управління акціонерним товариством, що покликане спростити діяльність окремої категорії акціонерних товариств. Також важливе значення має посилення та удосконалення юридичної відповідальності посадових осіб акціонерного товариства за завдані збитки. Чинний Закон про АТ регулює питання відповідальності посадових осіб лише в загальних рисах. Водночас законопроект містить низку норм, які потребують доопрацювання, я хочу зупинитися на окремих з них. Наприклад, така ініціатива суперечить загальній, наприклад, судові витрати, понесені акціонером у зв'язку з поданням позову в інтересах АТ, відшкодування збитків, заподіяні АТ, його особою, відшкодовується АТ, незалежно від розгляду справи в суді. Тому депутатська група буде підтримувати законопроект у першому читанні. Дякую. Шановний пане Голово, хочу сказати, що даний законопроект абсолютно ґрунтовно і послідовно був озвучений сьогодні з трибуни, і три важливих аспекти, які я хочу сказати, покращилася простота, прозорість і ефективність управління. Даний законопроект має вплив на покращення рейтингу ведення бізнесу, він допоможе вітчизняним акціонерним товариствам здійснювати свою діяльність абсолютно на практичному, простому і ефективному рівні. Водночас хочу звернути увагу, що наші партнери з комітету ЄС говорять про те, що не повністю виконана нормативна база Директив 2017/1132, що треба врахувати між першим і другим читанням. Ми говоримо про механізми визначення осіб, що виконують формальне розголошення визначення штрафних санкцій за ненадання обов'язкових відомостей, визначення правил розкриття інформації. висновок Комітету з питань інтеграції на сьогодні говорить про те, що це потрібно врахувати між першим і другим читанням. Також хочу сказати, що даний законопроект вносить зміни більше як до семи законів і законодавчих актів, які потрібно нам буде врегулювати. Саме запровадження нового механізму прозорості прийняття рішень і захистити кожного акціонера - це сьогодні дуже важливий аспект, який ми повинні врахувати. Разом з тим, хочу сказати, що суперечності ми маємо можливість усунути між першим і другим читанням. Тому фракція політичної партії "Європейська солідарність" буде підтримувати в першому читанні, і на комітеті ми внесли свої пропозиції,

Вадим Івченко, фракція "Батьківщина". Шановні колеги! Скільки можна прикриватися європейськими нормами, і, порушуючи, при чому конституційні права наших громадян. У цьому законі повністю порушуються, колеги, права наших міноритарних акціонерів, по всій країні роздали ваучери, потім люди почали скуповувати, хтось став міноритарним, хтось став мажоритарним. Яким чином ми будемо захищати тих людей, які мають маленьку маленьку долю власності в акціонерних товариствах? В Європі так не працюється. У Європі інша судова система. Колеги, а замаскований грабунок держави, хіба тут не вводиться безпосередній інститут незалежних директорів? Що це таке, колеги, незалежні директори у державних підприємствах, від кого вони незалежні? А потім наглядові незалежні ради від незалежних людей в акціонерних товариствах з великою часткою держави, від кого вони, колеги, незалежні? А замаскований грабунок держави, подивіться, будь ласка, на захмарні заробітні плати цих незалежних людей, які працюють у наглядових радах. У нас сьогодні в "Укрзалізниці" люди отримують в наглядових радах по 500 тисяч гривень, а проста робітниця, яка працює у Верхньодніпровську отримує 4-5 тисяч. Це вірний Це вірний закон для наших громадян. Колеги, цей закон ніяк не покращує інвестиційний клімат. Цей закон ніяк не враховує інтереси міноритарних акціонерів. І точно не прикривайтесь, коли ви говорите і доповідаєте цей закон європейськими практиками, інститут незалежних директорів від держави, незалежні наглядові ради від держави безпосередньо в державних підприємствах і колосальні заробітні плати – ось про що цей законопроект. Дякую.

Після того ще представник міністерства і переходимо до голосування через 2 хвилини. Запросіть народних депутатів до залу, будь ласка. Ярослав Іванович Железняк. Шановні колеги, я вдячний вам за те, що ми сьогодні розглядаємо цей закон, його чекав бізнес багато років. Ви знаєте, про необхідність оновлення законодавства законодавства щодо акціонерних товариств, ми зіткнулися в комітеті, як тільки почався коронавірус, коли було зрозуміло, що багато радянських норм просто неможливо виконати. Сьогодні день народження нашого колеги пана Іванчука, який в минулому скликанні прийняв один із проривних законів, це саме про "товки". І сьогодні це наступний крок оновлення нашого корпоративного законодавства і тим вимогам, які зараз необхідні щодо сучасних технологій, і тим вимогам, які зараз необхідні для впровадження нормального бізнесу в цій країні на рівні міжнародних стандартів. Тому я вдячний за те, що ви сьогодні підтримуєте цей закон і де я є автором в першому читанні і впевнений, що ми його доопрацюємо до другого читання разом. Дякую. Доброго дня, шановні колеги! Ми дійсно працювали над цим законопроектом більше року. Він спрямований на те, щоб дати максимальну можливість для акціонерів врегулювати права і управління своїм акціонерним товариством так, як це їм найбільше буде зручно. Ми дійсно імплементуємо багато з європейського досвіду, даємо максимальну можливість для реалізації тих механізмів, які є зручними, запроваджуємо електронне голосування і так далі. Тут є, дійсно, питання, над якими є ще необхідність попрацювати до другого читання, тому ми дуже просили би всіх народних депутатів з всіх фракцій підтримати цей законопроект в першому читанні, і ми ґрунтовно попрацюємо над ним до другого читання на базі робочої групи комітету. Дуже дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, будь ласка, підготуйтесь до голосування. Запросіть народних депутатів до зали.

Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.

За-270 Рішення прийнято. Дякую. Наступне питання порядку денного – це проект Закону про внесення змін до Розділу Х "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про систему Вибачте. Надійшла заява від двох фракцій із заміною на виступ. Бондар Віктор Васильович. 11:29:58 БОНДАР В.В. Дякую. Шановні колеги, я вже сьогодні виступав, говорив, що в нас настільки щедра держава, що ми платимо за два роки останні по 50 мільйонів членам наглядових рад у різних державних установах і підприємствах, які сьогодні працюють збитково, шукають кошти на модернізацію, не знають, де їх знайти. В той же час держава щедро роздає іноземцям ці кошти. Але що таке по 50 мільйонів кожному? А я вам скажу, що по 50 мільйонів кожному – це суми, які сьогодні навіть не сняться на місцях місцевим органам влади для того, щоб вирішити реальні нагальні проблеми. В мене, наприклад, у моїх рідних Віньківцях було 15 мільйонів виділено на те, щоб зробити, довести до ума каналізацію. У Старокостянтинові ми планували закінчити школи. Водогони по різних районах, каналізації, очисні споруди, реальні комунальні підприємства, оновлення спецтехніки і так далі. По 50 мільйонів у рік – навіть такі мізерні, здавалося б, суми, які платимо просто в руки окремим іноземцям, – це була би як знахідна для кожного району. І що ми бачимо? Уряд Шмигаля продовжує цю практику, роздає кошти іноземцям, а на місця виділяє нуль. Останній тиждень відбуваються співбесіди в Міністерстві регіонального розвитку, в уряді з представниками від областей і нарізаються кошти на соціально-економічний розвиток регіонів. Так ось, щоб ви розуміли, на кожний округ депутатський, де обирали депутата, виділяється по 10 мільйонів гривень, це одна п'ята того, що заробляють іноземні. Причому, виділяється тільки "слугам народу", а всіх інших депутатів, які представлені сьогодні в парламенті, взагалі для цього уряду не існує. Але Бог з ним, з депутатами. Для вас не існують, виходить, цілі території, райони, області, де обрані не ваші представники. А там що, не такі самі люди, а там не ті самі люди, які вас обирали і підтримували, коли йшли президентські вибори? Це не ті самі люди обирали Президента сьогоднішнього? То чого ви їх позбавляєте коштів, чого ви не надаєте закінчити школи, садіки, очисні споруди, водогони і дати людям можливість жити в нормальних умовах. Чому ви обділяєте ці території? Тому ми вимагаємо, Дмитро Олександрович, давайте від імені парламенту, щоб в п'ятницю Прем’єр-міністр з міністром фінансів зробили доповідь, кому, на які області, на які округи, скільки коштів буде виділено в цьому році, і порівняємо, і побачимо таблиці, і покажемо всій країні відношення уряду до окремих територій, до окремих округів, до окремих областей і районів. І хай вони пояснять, чому на іноземців в наглядових радах є по 50 мільйонів а на округи, на 5 районів і міста виділяється по 10 мільйонів, на 1 район по 1,5 – 2 мільйони. Скажіть мені, що це за практика така? Де здоровий глузд? Дякую. Дякую. Шановні колеги, переходимо до наступного питання порядку денного. Вам запропонований до розгляду проект Закону про внесення змін до Розділу Х "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" щодо сприяння виконанню Національним банком України функцій із захисту інтересів вкладників і кредиторів неплатоспроможних банків (реєстраційний номер 2459). Шановні колеги, давайте трохи тихіше, будь ласка. Шановні колеги! Дякую. Пропонується розглянути це питання за скороченою процедурою. Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. За-249 Рішення прийнято. Слово для доповіді надається народному депутату України Дубінському Олександру Анатолійовичу. Включіть, будь ласка, 4 хвилини – і від комітету, і від авторів. Шановні колеги, доброго дня! Хочу запропонувати вам прийняти. Ми рекомендували його комітетом за основу, а я думаю, що можна його прийняти і за основу і в цілому. Дуже простий і в той же час важливий законопроект. Законопроект про систему гарантування вкладів фізичних осіб щодо сприяння виконання Національним банком України функцій із захисту інтересів вкладників і кредиторів неплатоспроможних банків. В чому полягає сутність цього законопроекту? Він був розроблений разом з асоціаціями вкладників, які постраждали від "банкопаду" в Україні. Нагадаю, більше 100 банків позбулися ліцензій і вкладники опинилися в дуже складній ситуації. Коли Національний банк розуміючи майбутній "банкопад" і розуміючи масштабність виведення комерційних банків з ринку і втрати вкладниками своїх заощаджень прийняв в 14-му році дуже простий закон, який поставив Національний банк з п'ятої в першу чергу кредиторів. Що це означає? Це означає, що коли Фонд гарантування вкладів при ліквідації банку розпродає активи цього банку, то в першій черзі залишаються не вкладники банку, а Національний банк України. Тобто банк, Національний банк, який здійснював нагляд за цими комерційними банками вводив туди кураторів, на щоденній основі моніторив стан цих банків, розумів, що коється в їх балансах, приймав участь, я в цьому впевнений, в розкраданні коштів разом з акціонерами цих банків, в розкраданні коштів вкладників, хоче потім отримувати гроші від реалізації майна цих постраждалих банків і їх активів першим. Чому це важливо? Тому що Національний банк видавав, так звані, кредити рефінансування комерційним банкам, які масштабно в 14-15 роках виводилися з цих банків, просто розкрадалися через купівлю валюти за заниженим курсом, який потім зростав, через видачу кредитів на фіктивні фірми, просто через операції обготівлення цих коштів. Ці кредити рефінансування Національний банк, після того як вони були викрадені акціонерами банків, які, нагадаю, ніхто з яких не постраждав, не опинився за гратами і не став фігурантами дійсно результативних кримінальних справ, всі вони позбавлені будь-якого переслідування, і всі знаходяться на свободі, Національний банк просто хоче за рахунок вкладників повернути ці гроші собі, щоби не бути частиною цих корупційних схем, які він фактично курував і кришував. Для цього вони перемістили себе на першу чергу кредиторів і отримували всі гроші від реалізації активів банків-банкрутів. В результаті чого десятки тисяч вкладників банків-банкрутів, в тому числі системних банків, таких як "Дельта Банк", "Фінанси та Кредит", "Банк Форум", "VIB Банк", "Фінансова ініціатива". Десятки тисяч людей не змогли отримати гроші, які зберігали в цих банках, понад 200 тисяч, гарантованих державою. Які, нагадаю вам, спочатку при курсі 8 становили приблизно 12,5 тисяч доларів, а зараз становлять 4. При цьому дуже важливо наголосити на тому, що прийняття цього закону дозволить перемістити Національний банк туди, де йому місце, на четверту чергу кредиторів і п'яту чергу кредиторів. Коли вкладники вже отримують спочатку свої гроші, тобто люди, яким гарантований захист системою гарантування вкладів, Конституцією України і всіма законами. Ми саме тут зібрались, в цьому залі, для того, щоб цей захист гарантувати. Спочатку вкладники, потім Національний банк, який є корумпованим і діяльність якого пов'язана з дуже великою кількістю корупційних скандалів. Дуже вам дякую. Прошу прийняти за основу і в цілому. В інтересах вкладників українських банків, які позбавлені своїх грошей. Дякую. Дякую. Чи є необхідність обговорювати цей законопроект? Є. Тоді прошу записатись: два – за, два – проти. Будь Будь ласка, Ковальчук Олександр Володимирович, фракція політичної партії "Слуга народу". Шановні колеги! Я звертаюсь до всіх колег, всіх народних депутатів в цій залі, до людей, яких обрали наші з вами громадяни українці. Ми обіцяли їм, що будемо працювати заради їх блага, добра, давали присягу. І зараз саме той момент і цей законопроект – саме той момент, коли ми можемо показати нашим виборцям, що ми дійсно дбаємо про них. Тому що вони стали і постраждали внаслідок неефективної діяльності окремих комерційних банків, Національного банку України. Внаслідок тих неефективних дій вони були позбавлені права боротись за своє, за те, що належить їм, за довіру, яку вони надали комерційним банкам і інвестували, вкладали свої особисті кошти в ці банки. Цей законопроект про повернення довіри і про справедливість. Цей законопроект стосується більше 30 тисяч вкладників в найбільшому в Україні "банкопаді". В історії України цей "банкопад" траплявся не один раз протягом багатьох років. І зараз ми маємо з вами можливість показати те, що ми сьогодні стоїмо на стороні людей, ми розуміємо, що всім складно і банкам в тому числі, але в першу чергу ми маємо захищати людей, вкладників. Я дуже прошу всіх підтримати даний законопроект голосуванням за основу і в цілому, якщо така можливість буде.

Насправді не вкладники мають боротися з державою чи з банками за свої вклади. Саме суть і роль держави в тому, щоб забезпечити державними інструментами державну політику, яка стосується банківської сфери. Ви всі читали, що написав... висновок ГНЕУ з цього законопроекту. І тут якраз є ключові зауваження, що даний законопроект не містить ніякого фінансово-економічного обґрунтування. На сьогодні я звернулася для того, щоб надали нам цифри, що принесе даний законопроект. Цифри, які я хочу вам озвучити. Станом на 1 січня 19-го року заборгованість перед НБУ за кредитами рефінансування складала 46,6 мільярда гривень. На 1 лютого 20-го року ця сума складає 42,9 мільярда гривень. Потенційне неповернення суми рефінансування спричинить те, що Національний банк буде змушений сформувати резерв на повну суму заборгованості і списати цю заборгованість. Тобто на всю цю суму держава не отримає прибуток на свою частку. Я хочу всім нагадати вам, шановна монобільшість, що в цьому році ви вижили завдяки тому, що Національний банк перерахував 24,45 мільярда гривень в державний бюджет. Наступний рік, після прийняття цього законопроекту взагалі державний бюджет не отримає жодної копійки і про це є лист Національного банку до Голови Верховної Ради з поясненням ситуації. І по-друге. Якщо ви підтримуєте цей свій уряд, підтримайте тоді ту програму збалансованого підходу і щодо підвищення розміру гарантованої суми відшкодування вкладів фізичних осіб з 200 до 800 тисяч гривень до 22-го року. частиною вирішення цього питання. А друга частина, це в зниженні ROI, віддачі на капітал який зараз мають банки. І те, що вони зараз мають надприбутки, це дійсно дуже погано. Вирішення в комплексі цих двох питань дозволить вам після прийняття Програми уряду Дякую. Лубінець Дмитро Валерійович. А з мотивів хтось буде потім наполягати?

депутатська група партія "За майбутнє" буде голосувати і підтримує прийняття даного законопроекту. Ми голосуємо – за, тому що це дозволить відновити довіру як до Національного банку України так і до банківської системи Тому закликаємо всіх народних депутатів об'єднатись, проголосувати. Саме головний аргумент, що після прийняття законопроекту окрім довіри до Нацбанку та банківської системи це те, що повернення коштів кредитів рефінансування буде не за рахунок платників банку, а за рахунок коштів фінансової та майнової поруки власників банків, у тому числі за рахунок коштів отриманих шляхом відшкодування збитків понесених кредиторами банків. Тому, безумовно, це дуже правильний крок. Ми голосуємо – за. І закликаємо весь парламент проголосувати за цей законопроект. Дякую.

Шановні народні депутати України, шановні громадяни України, Михайло Папієв, фракція "Опозиційна платформа – За життя". Дуже важливий законопроект. І він цікавий з точки зору ще того, що він буде індикатором наскільки сьогодні Україна знаходиться під зовнішнім управлінням. Чому? Тому що ми вперше бачимо законопроект, який ініційованим "слугами народу", який фактично захищає громадян України. Не банківську систему, не рейдерство, не фінансових спекулянтів, а в першу чергу громадян України. Тому що завжди нашим людям, які постраждали внаслідок неплатоспроможності банків, ліквідації банків, вони отримували... Вони були… В останню чергу задовольняли їхні вимоги. В першу чергу задовольняли вимоги Національного банку і інших дотичних до цього структур. І от ви чули сьогодні. Всі чомусь переживають і хвилюються за Національний банк. А давайте задумаємося – регулятор Національний банк. І зараз, коли я чую суму 42 мільярди гривень рефінансування, так слухайте. Так ми ж то знаємо, на яких умовах вони давали, яка там закладена була корупція. я впевнений в тому, що цей закон мають проголосувати всі народні депутати України. Підтримати наших громадян. Підтримати людей. Але я також передбачаю, що на друге читання нам не дасть його прийняти в цілому Міжнародний валютний фонд. Тому що вони сьогодні, складається таке враження, є "крышей" цієї корупції в банківській системі. Вони не захочуть сьогодні, щоб захищали інтереси людей, інтереси вкладників. А вони в першу чергу відстоювати будуть фінансових спекулянтів, корупцію в банківській системі і інтереси Національного банку України. Наша фракція буде принципово голосувати за цей закон. І ми закликаємо на друге читання так само проголосувати його і захистити наших громадян. Дякую.

Шановні колеги! Я дуже просто, за 1 хвилину поясню про що цей закон. Тут багато хто каже, що закон захищає інтереси звичайного українця. Насправді цей закон про те, щоби забрати гроші в бідних і віддати багатим. Тобто ми зараз кажемо, що бюджет повинен потратити приблизно 40 мільярдів гривень, тобто це гроші, які підуть на вчителів, на медиків і так далі. Тобто забираємо у бідних українців. І віддаємо багатим, тим хто, на жаль, втратив більше 200 тисяч гривень після того, як збанкрутіли деякі банки. Дійсно, це погано. Ці гроші треба вертати людям. Але ті люди, що втратили менше 200 тисяч, вони захищені Фондом гарантування вкладів. Через те по факту, дійсно, виглядає ніби хороший закон. А по факту вийде так, що ми у бідніших заберемо, а багатшим – віддамо. Так що закликаю не голосувати за цей закон. Дякую. після цього переходимо до голосування за закон. Будь ласка, запросіть народних депутатів до зали. Добрий день, шановні колеги! Дуже дивно було почути, яким чином у нас в державі самими найбіднішим чомусь виникає Нацбанк і ті великі кредитори, які ідуть в першій черзі по задоволенню своїх вимог. Я хочу підтримати нашого колегу Олександра Дубінського з цим законопроектом. І переконати вас подати йому голоси і підтримку. Враховуючи те, що на сьогоднішній день ми, дійсно, повинні захистити тих громадян, які формували саме депозитні вклади в банках. І гарантування сумою в 200 тисяч гривень на ті величезні суми коштів, які громадяни зберігали в банках, ви самі прекрасно розумієте, це абсолютно маленька-маленька частинка. І якщо ці громадяни залишаються в кінці списку кредиторів, і ми не можемо жодним чином гарантувати їм отримання навіть і цих коштів, тому, в принципі, на моє глибоке переконання, це є несправедливим. А ми з вами прийшли, щоб якраз справедливість була найвищою цінністю, з якою ми тут є і для чого ми сюди прийшли. Тому прошу підтримати цей Дякую. Шановні колеги, переходимо до голосування за законопроект. Будь ласка, займіть свої місця.

Готові голосувати? Ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу проекту Закону про внесення змін до Розділу Х "Прикінцевих та перехідних положень" Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" щодо сприяння виконанню Національним банком України функцій із захисту інтересів вкладників і кредиторів неплатоспроможних банків (реєстраційний номер 2459). Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.

та груп, звернулися дві фракції з пропозицією провести нараду керівників депутатських фракцій і груп та керівництва парламенту в перерві з 12-ї… з 12 до 12:30 в моєму кабінеті. Продовжуємо. Вам запропонований до розгляду проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обов'язковості використання рідкого біопалива (біокомпонентів) у галузі транспорту, (реєстраційний номер 3356). Пропонується розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати. За-215 Рішення прийнято. Слово для доповіді надається заступнику голови Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Семінському Олегу Валерійовичу. Дайте, будь ласка, 4 хвилини – і від авторі, і від комітету. до деяких законодавчих актів України щодо обов'язковості використання рідкого біопалива у галузі транспорту, (реєстраційний номер 3356). Проект закону покликаний скоротити імпортозалежність країни на ринку світлих нафтопродуктів, також він сприятиме створенню нових робочих місць збереженню як фінансових, так і трудових ресурсів для потреб національної економіки. Мова йде про обов'язкове додавання до бензинів 5 відсотків

Додавання до бензинів крім автомобільного бензину – 98, тому що ми врахували, що це невелика частка бензину і так далі. Наведу декілька прикладів. Наприклад, у 2019 році на імпорт нафтопродуктів Україною було витрачено понад 5,5 мільярдів доларів, за цю суму було витрачено 8 мільйонів тонн нафтопродуктів. впровадження цього закону вже скоротить нашу незалежність і платежі нашої держави за світлі нафтопродукти. Всі ці цифри переконливо свідчать про вимивання обігових коштів з національної економіки, в той час, коли частину цієї продукції можна замістити національним ресурсом, підтримавши власного виробника. Крім того, хочу нагадати, що ця вся робота триває в рамках забезпечення Україною взятих на себе зобов'язань щодо адаптації національного законодавства до законодавства Європейського співтовариства, зокрема, 28 директивою Європейського парламенту та Ради. Також експортна безмитна квота України до ЄС складає на сьогодні 100 тисяч тонн. Для прикладу наведу нашого найближчого сусіда ЄС – Республіку Польщу, яка на сьогодні при дії цього закону вже виробляє 800 тисяч тонн біоетанолу, населення Польщі – 38 мільйонів чоловік. Хочу зазначити, зо 90 відсотків бензинів європейських, вони вже є з біоетанолом, от. Також хочу зазначити, що дана законодавча ініціатива отримала підтримку з боку секретаріату Енергетичного товариства, Що пропонується? Визначити ... для суб'єктів господарювання, що виробляють, імпортують, реалізують моторне паливо та паливо моторне альтернативне на митній території України. Також запроваджується контроль місту рідкого біопалива в біокомпоненті у паливі моторному і паливі альтернативному на ринку нафтопродуктів. Дотримання зобов'язань покладено на центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику в сферах ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів і енергозбереженню відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива, Держенергоефективності. Порядок зазначеного адміністрування та обліку пропонується аби затверджувало Мінекоенерго. Також ми підсилюємо функцію Держекоінспекції України щодо якості нашого палива. Оскільки воно на сьогодні у нас, ну, "Євро-3", "Євро-4" також в ході розробки цього проекту ми плідно співпрацювали з експертними організаціями, з асоціацією поставників нафтопродуктів і так далі. Так що з введення цього проекту закону буде створено правове поле, що дозволить налагодити потужний прихід інвестицій в цю галузь на територію країни і повномасштабний запуск спиртової галузі. Ви знаєте, що у нас роздержавлюються підприємства "Укрспирту", це вже є готові площадки для виробництва біоетанолу, оскільки є там технічні умови і так далі. Одним словом це збільшить створення робочих місць, а це податки, це соціальний фактор і так далі,

Оголошується перерва до 12:30. Але пропозиція голосувати була дуже слушна. (Після